objedinjeno još dvije točke. To su: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 864; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 870; Predlagateljica oba dva zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu o oba dva zakonska prijedloga proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Nemamo ovlaštenog predstavnika predlagateljice koji bi dodatno obrazložili prijedlog pitam želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a za riječ se javila poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, predlagatelja, kolegice i kolege. Pa evo na samom početku i Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju kao i prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. Prvi Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, treba podsjetiti da su izmjene ovog Protokola iz 2012. godine odredile drugo obvezujuće razdoblje koje je počelo 1. siječnja 2013. i završava 31. prosinca 2020. godine. Iz toga je neophodno na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimi u Parizu koji će biti u prosincu ove godine kada će trebati donijeti pravno obvezujući instrument za razdoblje nakon 2020. godine, da se do toga vremena usvoje izmjene odnosno stupe na snagu prije navedene konferencije i stoga je žurno ratificiranje ovog sporazuma. Znamo da se Europska unija kroz svoje strateške dokumente opredijelila za stvaranje energetske unije s naprednom klimatskom politikom i u tom smislu Europska komisija je s koncem veljače ove godine prezentirala komunikaciju pod nazivom Pariški protokol. Plan za rješavanje globalnih klimatskih promjena koja uz akcijski plan za klimatsku diplomaciju predstavlja ključni dokument u provedbi prioritetne politike u izgradnji energetske unije i klimatske politike. Naime, cilj je Europske unije i njezinih država članica da se usvoji pravno obvezujući sporazum po mogućnosti u obliku novog protokola koji je primjenjiv na sve i ima za cilj osigurati da da povećanje globalne temperature ostaje ispod 2 stupnja celzijusa u odnosu na razine koje su postojale prije industrijalizacije. Europska unija je tajništvu konferencije dostavila prijedlog planiranih nacionalni određenih doprinosa s ambicioznim ciljem smanjenja emisije do 2030. godine za najmanje 40% u odnosu na razinu iz 1990. U U tom smislu i za Republiku Hrvatsku to je izazov, to usklađenje svog gospodarskog razvoja s klimatskim i energetskim ciljevima Europske unije za 2030. godinu i u tom kontekstu potrebno je izraditi Strategiju niskougljičnog razvoja za Republiku Hrvatsku za razdoblje do 2030. s pogledom do 2050. te prateći akcijski plan. Stoga evo pozivamo Vladu da sukladno najavama do kraja ove godine izradi taj strateški dokument jer je on ključan za aktivno planiranje politike i mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Podsjećamo da je na tragu ove intencije još 2011. godine usvajanjem strateških odrednica za razvoj zelenog gospodarstva Vlada Republike Hrvatske postavila početne odrednice za razvoj niskougljičnog gospodarstva. Po pitanju drugog Prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja treba reći da je ovaj protokol koji su usvojile stranke konvencije u listopadu 2010. godine u suštini nastao u svrhu zaustavljanja trenda zlouporabe tradicionalnih znanja povezanih sa genetskim resursima te bogatih genetskih resursa država u razvoju od strane kompanija razvijenih država. Naime, u praksi se pokazalo da su znanja zavičajnih i lokalnih zajednica, osobito država u razvoju iz Azije, regije Pacifika, Afrike, latinske Amerike često korištena bez znanja tih zajednica i to za istraživanje i razvoj odnosno za stvaranje novih proizvoda od strane kompanija razvijenih država bez odgovarajuće raspodjele dobiti sa članovima tih zajednica. I Republika Hrvatska je u Zakonu o zaštiti prirode u 2013. ugradila odredbe u svezi pristupa i korištenja genetskog materijala te je propisala da je za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih i divljih vrsti u prirodi pravna i fizička osoba dužna ishodovati dopuštenje ministarstva. Držimo da će donošenje ovog zakona omogućiti primjedbu odredbi protokola i doprinijeti očuvanju genetskih resursa Republike Hrvatske te postizanje veće pravne sigurnosti prilikom korištenja genetskog materijala divljih vrsta, kao i za znanstvena istraživanja i nekomercijalnu namjenu, kao i za komercijalnu. Međutim, kako bi pravovremeno zaštitila svoje nacionalne interese nužno je da Vlada Republike Hrvatske u što kraćem roku donese uredbu kojom će detaljnije razraditi nacionalne odredbe u svezi pristupa genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj dobiti te da ujedno nadležna tijela provedu cjelovitu genotipizaciju vrsta, podvrsta i Ujedno i tu ističemo važnost donošenja nove Strategije zaštite prirode Republike Hrvatske kako bi se njome odredili dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja. Naime, navedeni prijedlog strategije je trebao prema Zakonu o zaštiti prirode Vlada je trebala donijeti do 31. prosinca 2014. Kako to još uvijek nije učinjeno bilo bi dobro i onda promijeniti tu odredbu zakona i definirati novi rok donošenja. Podsjećamo da su Strategijom bioraznolikosti Europske unije do 2020. postavljeni ciljevi zaustavljanja gubitka bioraznolikosti i eko sustava uz očuvanje i obnovu eko sustava i njihovih usluga strategija uključuje i obnovu najmanje 15% degradiranih ekosustava do 2020. Najnovije izvješće Europske agencije za okoliš o stanju okoliša pokazuje da je ekološka mreža Natura 2000 ima značajnu ulogu u zaustavljanju degradacije staništa i populacija vrste tamo gdje su mjere očuvanja učinkovito primjenjive. Ekološka mreža Natura 2000 u morskom dijelu trenutno obuhvaća 16,39% teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda i taj je dio ekološke mreže proglašen temeljem postojećih znanstvenih podataka. Znamo da provedba dodatnih znanstvenih istraživanja određenih vrsta i stanišnih tipova radi sagledavanja dodatnih područja značajnih za očuvanje tih vrsta, odnosno stanišnih tipova iziskuje značajna financijska sredstva pa evo i tu pozivamo Vladu na značajan angažman u pravcu povlačenja sredstava za ovu namjenu iz kohezijskih fondova kako bi u što kraćem roku u cijelosti utvrdio morski dio Nature 2000 koja je ključna za očuvanje biološke raznolikosti Jadranskog mora i obalnog područja. Ovo posebice ima li se u vidu da je završena strateška procjena utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i prihvaćena strateška studija utjecaja na okoliš u uvjetima kada RH nema dovršen morski dio mreže dvije Još jedanput i Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma i Prijedlog zakona o potvrđivanju protokola klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U pojedinačnoj raspravi javila se poštovana Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa na samom početku rasprave o ova dva prijedloga zakona želim reći da ću podržati i jedan i drugi zakon, iako o njima raspravljamo objedinjeno, znači u objedinjenoj u objedinjenoj raspravi. Radi se u stvari o prilično dva različita područja odnosno dvije različite materije koje ti zakoni pokrivaju. Kod Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genskim resursima radi se o materiji koja se vezuje uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti i u stvari problematici genetskih manipulacija, odnosno problematici genetski modificiranih organizama. Dok se kod drugog prijedloga zakona radi o potvrđivanju sporazuma koji se vezuje uz znači drugu fazu Kyotskoga protokola koji se vezuje uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Kada govorimo o našem ministarstvu ta dva zakona pokrivaju dvije različite uprave. Ovaj Nagoya protokol pokriva Uprava za zaštitu prirode, dok ovaj drugi protokol pokriva Uprava za zaštitu okoliša. Ono što smatram da je izrazito važno reći kod ovog protokola iz Nagoye mislim da se radi o dobroj simboličnoj gesti. Moja je bojazan da ona neće imati prevelike učinke u samoj primjeni i to sam naglasila kada smo imali raspravu na matičnom odboru za zaštitu okoliša. Naime, činjenica jest da činjenica jest da SAD koje imaju najveći broj kompanija koje se bave genetskim manipulacijama nije potpisnica niti konvencije, a niti naravno ovog protokola koji proizlazi iz te konvencije. I u tom smislu moja je bojazan da će još uvijek u svijetu dominirati prava intelektualnog vlasništva u odnosu na ova prava država vezana na genske resurse. Tu bih podsjetila da je još 1997. godine poznata indijska aktivistkinja u stvari eko feministkinja objavila knjigu koja se zove biopiratstvo, The plunder of nature and knowledge u kojoj se posebno osvrnula na ovu problematiku i vjerujem da je upravo aktivizam Vandane Shive koja je jedno vrijeme bila i vrlo aktivna u organizaciji UN-a i utjecao u stvari na to da se ova problematika regulira sa protokolom. Naime, u tom dokumentu, u toj knjizi Biopiratstvo Vandana Shiva na bojkot i nepoštivanje propisa o patentima i pravima intelektualnog vlasništva tzv. intelectual property rights zbog toga što ona smatra da se ovdje radi o jednom kolonijalizmu, novoj vrsti, posljednjoj vrsti kolonijalizma domorodačkih naroda od strane zapada, odnosno zapadnih kompanija. Pa u tom smislu ona evo ga govori nešto što ja smatram da je izrazito važno za ovu problematiku. Dakle, otpor biopiratstvu je otpor posljednjoj kolonizaciji kolonizaciji života samog, budućnosti evolucije kao i budućnosti nezapadne tradicije povezanosti i poznavanja prirode. To je borba za zaštitu evolucijske slobode različitih vrsta, to je borba za zaštitu evolucijske slobode različitih kultura, to je borba za očuvanje kulturne i biološke raznolikosti. Vandana Shiva ovdje povezuje izrazito važno područje biološke raznolikosti. Kao što svi znamo područje bioraznolikosti je najveće bogatstvo svijeta u kojem živimo sa problematikom kulturne raznolikosti koja je najveće u stvari bogatstvo ljudske civilizacije i u tom smislu ja se nadam da će ovo ipak biti jedan korak u pravcu toga da suzbijemo prava intelektualnog vlasništva jer je činjenica da patentiranje genetskih resursa, odnosno genetskog materijala doista predstavlja patentiranje života samog. Kada govorimo o ovom potvrđivanju sporazuma između EU i njenih država članica i Islanda o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza EU, njezinih država članica u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni promjeni klime. Naravno da ću ja podržati ovo, mada moram reći da mi nije u stvari jasno zbog čega sami Island se odlučio na to da ide, da se obveže na obaveze koje je prihvatila EU. Kada govorimo o drugoj fazi Kyotskog protokola to je znači 20 postotno smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine, odnosno 40% do 2030. godine, je po mojem mišljenju ono što je u stvari neobično sama činjenica da Island je sam sebi zadao daleko ambicioznije ciljeve za koje ja pretpostavljam da će ih i ispuniti s obzirom da je to država koja ima izrazito velike potencijale potencijale za razvoj obnovljivih izvora energije. Oni raspolažu sa doista jako velikom količinom geotermalnih izvora i ja vjerujem da će oni ispuniti svoju opredijeljenost za sto postotno korištenje obnovljivih izvora energije do daleko ranijeg roka od 2050. godine što su si zadali kao jedan okvirni cilj. Lijepo je da raspravljamo o ovakvim stvarima u Hrvatskom saboru. Meni je žao što raspravljamo tako kasno kada nema više niti medija, kada nema više niti saborskih zastupnika i zastupnica zato što mislim da je izrazito važno da mi kao saborski zastupnici radimo na edukaciji javnosti o ovim temama o kojima se nažalost u društvu premalo govori. Jer nećemo imati nikakvu mogućnost niti gospodarskog razvoja ukoliko potkopamo ove resurse na kojima počiva cijelo naše društvo. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. I sad ćemo prekinuti rad za danas. Nastavit ćemo sutra u 9,30 prema predviđenom dnevnom redu